106. Idemo prvo na Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Predsjedniče povjerenstva izvolite! Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege! Imam Izvješće o prestanku zastupničkog mandata zastupnika Marijana Mlinarića i početku zastupničkog mandata njegovog zamjenika Zdravka Maltara. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je na 35. sjednici održanoj 26. rujna 2007. godine prijedlog za zamjenu preminulog zamjenika Marijana Mlinarića u Hrvatskom saboru koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Hrvatska demokratska zajednica aktom od 26. rujna 2007. godine. Kako je gospodin Marijan Mlinarić izabran za zastupnika kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice u trećoj izbornoj jedinici, Hrvatska demokratska zajednica je sukladno odredbi članka 12. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor odredila da gospodin Zdravko Maltar kao zamjenik zastupnika u navedenoj izbornoj jedinici započne obnašati zastupničku dužnost umjesto zastupnika Marijana Mlinarića. Povjerenstvo je utvrdilo da je smrću zastupnika Marijana Mlinarića sukladno članku 10. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor prestao njegov zastupnički mandat i da su na temelju obavijesti Hrvatske demokratske zajednice o osobi koja će umjesto preminulog zastupnika obnašati zastupničku dužnost ispunjeni uvjeti za početak zastupničkog mandata zamjenika zastupnika Zdravka Maltara. Shodno rečeno, Mandatno-imunitetno povjerenstvo nakon provedene rasprave jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke o prestanku zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika. Danom 4. rujna 2007. prestaje zastupnički mandat zastupnika Marijanu Mlinariću, a zastupničku dužnost sukladno članku 9. stavku 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora danom 3. listopada započinje obnašati zamjenik zastupnika Zdravko Maltar. Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje odluku sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, s time da zamjenik zastupnika započinje obnašati zastupničku dužnost s danom 3. listopada

Protiv? Hvala. Suzdržan?

Sukladno članku 7. Poslovnika zastupnik Zdravko Maltar dat će prisegu. Prisega se daje na način da predsjednik pročita tekst prisege, a zatim zastupnik pošto je prozvan ustaje i izgovara prisežem. Čitat ću tekst prisege.

Hvala.